kom nefndin að tómum kofanum, engar umsóknir höfðu borist frá Útlendingastofnun eins og vera ber. Þau svör fengust frá stofnuninni að ákveðið hefði verið að breyta verklagi þannig að umsóknirnar bærust einhvern tímann þegar Útlendingastofnun hentaði.

Ágreiningur hefur komið fram í máli hæstv. dómsmálaráðherra um að þessi grein bindi alls ekki hendur Útlendingastofnunar í þessu máli. Farið var fram á lögfræðiálit um þetta efni hér í þingsal, lögfræðiálitið er komið í hús

forseti. Það gleður mig að lagaskrifstofa Alþingis hafi tekið skýra afstöðu með þinginu. Þá hlýtur að vakna sú spurning: Hvernig verður þessu fylgt eftir af virðulegum forseta? Hvernig munum við fara að því að fá öll lögboðin gögn í hús? Verður ekki örugglega tryggt að svo verði fyrir vikulok, allar umsagnir frá lögreglu, umsagnir frá Útlendingastofnun o.s.frv.? Ég vil líka vekja athygli á því að mér barst til eyrna í gær að Útlendingastofnun væri að synja afgreiðslu á umsókn um ríkisborgararétt vegna þess að frá því að Útlendingastofnun fékk umsóknina í hendur og þar til í dag, tæpt ár sem umsókn hefur legið á borðinu þar, þá hefði barn náð 18 ára aldri og félli því út

þinginu beri að taka til bragðs í þessari stöðu. Það er orðið kýrskýrt að dómsmálaráðherra er að brjóta lög og Útlendingastofnun er að brjóta lög með því að afhenda ekki þessi gögn, eða öllu heldur með því að vera ekki löngu búin að afhenda þessi gögn. Mig langar jafnframt

Ég hef sömuleiðis veður af fólki sem á yfir höfði sér neikvæða niðurstöðu hjá Útlendingastofnun en þar sem Útlendingastofnun er búin að lofa þinginu að aðhafast ekkert fyrr en við erum búin að afgreiða þessar umsóknir þá bíður þetta fólk. Þarna eru börn, fleiri en eitt og fleiri en

tímann. Það er alveg rétt að samkvæmt þingsköpum er talað um að veita eigi slík gögn innan sjö daga. Það er eitt af því sem við þurfum kannski að fara yfir ef við viljum velta svona hlutum fyrir okkur, hvort það séu eðlileg tímamörk í yfirferð á 170 umsóknum. En stóra málið held ég að hljóti að vera það hvernig við viljum hafa þetta verklag til framtíðar því við erum auðvitað komin í þá stöðu að þetta gengur ekki, það sem við erum búin að upplifa, og við erum flest sammála um það, þannig að við þurfum að fá nýjar leiðir. Það hefur verið nefnt hérna að taka bara upp gömlu leiðina, umsóknirnar komi bara beint til þingsins. En við skulum reyndar líka hafa það í huga að í flestum löndum sem við berum okkur saman við er þessi málaflokkur hjá stofnun eins og Útlendingastofnun þar sem þetta er afgreitt í samræmi við lög. Þetta er auðvitað svolítið sérstök staða hér (Forseti hringir.) að hafa þetta verklag og hefð.

þar sem kjörnir fulltrúar ráða sér starfsmenn til að framfylgja þeim reglum sem settar eru. Það myndi heyrast eitthvað í okkur í sveitarstjórninni ef embættismennirnir gerðu bara eitthvað allt annað.

Þetta snýst um það að á bak við umsókn er manneskja af holdi og blóði sem er að sækja um réttindi sem viðkomandi á rétt á að sækja um. Það hefur verið einhver misskilningur uppi hér, m.a. í máli hæstv.

ákveðinn hópur nauðbeygður að sækja um ríkisborgararétt í gegnum þingið vegna þess að viðkomandi uppfyllir ekki öll skilyrði fyrir því að geta fengið ríkisborgararétt samkvæmt stjórnvaldsákvörðun. Það að Útlendingastofnun hafi ákveðið að hrúga öllum umsóknum í eina hrúgu getur ekki verið vandamál Alþingis. Það eru ákveðnar umsóknir sem eiga að koma hingað, (Forseti

Mér fannst einhvern veginn liggja í máli hv. þingmanns að hæstv. ráðherra hefði aldrei sagt eða gefið það út að hann vildi ekki afhenda þessi gögn.

þeir sem eru í flokki sem tengist íhaldinu myndu nú reyna að halda í hefðir en ekki brjóta þær. Við megum ekki gleyma því þetta er ekki bara spurning um eitthvert valdaspil á milli þingsins og ráðherra. Það er fólk þarna á bak við. Það eru börn þarna á bak við. Við megum ekki gleyma þeim þegar við erum í einhverjum pólitískum leikjum Forseti. Enn stöndum við hér og ræðum þetta mál sem er allt hið vandræðalegasta eins og öllum er orðið ljóst. Mig langar að taka undir með hv. þm. Bryndísi Haraldsdóttur, það er mjög mikilvægt að við horfum til framtíðar. Við verðum að komast að niðurstöðu um það hvernig á að vinna þetta og sú vinna er að fara af stað. Ég verð líka að segja það, sitjandi í undirnefndinni: Við gætum löngu verið búin að klára þetta, farin að snúa okkur að því að leiðrétta ferlið og byggja framtíðarskipulag, ef við hefðum gögnin

Virðulegur forseti. Það sem mig langar að ræða hér í dag er sú alvarlega staða sem upp er komin í íslenskum landbúnaði. Það er staðreynd að margt má bæta í rekstrarumhverfi íslenskra bænda. Framleiðsluvilji íslenskra bænda fer dvínandi og þá sérstaklega í kjötframleiðslu. Aðstæður eru erfiðar og með sífellt alþjóðlegri matvælamarkaði hafa stórir erlendir framleiðendur farið að ryðja sér til rúms í auknum mæli í smásölu hér á landi.

Með því væri afurðastöðvum í kjötiðnaði gert heimilt að sameinast, gera með sér samkomulag um verkaskiptingu og hafa með sér annars konar samstarf til þess að halda niðri kostnaði við framleiðslu, geymslu og dreifingu kjötvara. Þetta hefur mjólkuriðnaðurinn fengið að gera og við höfum séð undanfarin 17 ár að slík undanþága hefur verið honum til hagsbóta. Hagræðing innan mjólkuriðnaðarins nemur milljörðum árlega og það er engin raunveruleg fyrirstaða fyrir því að ekki sé hægt að gera slíkt hið sama fyrir kjötiðnaðinn. Með veitingu slíkrar undanþágu er íslenskum kjötiðnaði veittur töluverður efniviður til að bregðast við ört vaxandi samkeppni að utan. Með því aukum við framleiðslu, gerum rekstrargrundvöll og framleiðsluvilja starfsgreinarinnar betri og stuðlum að sanngjarnari verðlagningu. Ég skora á hæstv. matvælaráðherra að taka undir ákall íslenskra bænda í þessu og í þá átt. Málið er einfaldlega þannig vaxið að það þolir enga bið. Virðulegur forseti. Aðgerða er þörf strax.

Á fundi fjárlaganefndar með fulltrúum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í morgun komu fram tillögur frá stofnuninni um hver gætu verið næstu skref á húsnæðismarkaði.

Nú er gert ráð fyrir að byggja þurfi 3.500–4.000 íbúðir á ári næstu árin í það minnsta. Þess vegna leggur HMS áherslu á að tryggð verði stöðug uppbygging íbúða til að koma í veg fyrir óhóflegar hækkanir íbúðaverðs. Það er því nauðsynlegt að gerðar verði áætlanir um uppbyggingu um allt land en ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu. Húsnæðisáætlanir sveitarfélaga ættu að geta hjálpað til við að meta uppbyggingarþörf á hverjum stað og með því að þessi málaflokkur er nú kominn á einn stað í kerfinu ætti að nást betur utan um málaflokkinn. Þá var einnig bent á að hið opinbera þyrfti að koma með aukinn stuðning til þess að fjölga íbúðum og tryggja aðgengi tekjulágra að öruggu húsaskjóli. Það er best gert með því að auka stofnframlög til óhagnaðardrifinna leigufélaga sem geta þá, með því að bjóða upp á lægri húsaleigu, haft áhrif á leigumarkaðinn til hins betra. Ríki og sveitarfélög þurfa að taka þennan málaflokk föstum tökum, einfalda regluverkið og stuðla að aukinni samræmingu. Virðulegur forseti. Einn af grundvallarþáttum í lífi hvers einstaklings er að eiga öruggt þak yfir höfuðið. Hættum því þessum umkenningaleik og tökum á þessu saman. Virðulegi forseti. Í gær kom út skýrsla um stöðu og áskoranir Íslands í orkumálum. Í henni er gerð grein fyrir orkuþörf með vísan til áherslna og markmiða stjórnvalda í loftslagsmálum. Einnig er farið yfir stöðuna á flutningskerfinu, stöðuna á orkumarkaði, framboð og eftirspurn raforku sem og hvernig fyrirséð er að þau mál geti þróast næstu mánuði og

Við á Íslandi höfum þá sérstöðu að nánast ekkert jarðefnaeldsneyti er notað við raforkuframleiðslu og húshitun. Það er öfundsverð staða sem okkur ber að viðhalda.

sérstaklega þegar við horfum til Vestfjarða og norðausturhorns landsins. Þegar horft er til kerfisáætlunar Landsnets er hún vissulega langtímaáætlun en styrking meginflutningskerfis á Vestfjörðum er í allt of fjarlægri framtíð. Þá er betra að huga að valkostum í virkjunum innan svæðis til að tryggja raforku á Vestfjörðum. Dreifikerfið á Vestfjörðum er á vegum Orkubús Vestfjarða. Átak hefur verið gert á undanförnum árum í endurnýjun þess. Þá hefur mikið verið lagt í jörðu og endurbætur hafa líka verið gerðar í tengslum við hringtengingu ljósleiðara um Vestfirði. En það vantar rafmagn á svæðið. Það verður að auka raforkuframleiðsluna. Raforka er forsenda þess að uppbygging atvinnu og samfélaga og orkuskipti verði á svæðinu. Án hennar getur fjórðungurinn ekki tekið þátt í loftslagsmarkmiðum

oft eftir langt og hættulegt ferðalag, nær hér landi og sækir um vernd. Hins vegar er fólk sem er boðið hingað formlega af hálfu ríkisstjórnarinnar í samstarfi við Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Þessi hópur er stundum kallaður því óheppilega nafni kvótaflóttamenn. Aðeins önnur þessara tveggja leiða er það sem stundum er kallað, þótt ég vilji kannski ekki taka undir orðalagið, löglegt. Almennt er engin lögleg leið fyrir flóttafólk að komast til Evrópu. Kerfið okkar er nefnilega þannig uppbyggt að ef flóttafólk kemur hingað til lands skal veita því vernd en það má ekki koma hingað. Hins vegar eru fleiri leiðir sem geta hindrað fólk í því að fara og sækja vernd en bara múrarnir sem við höfum byggt í kringum okkar öruggu lönd og það kerfi sem við höfum hannað. Fólk með ýmiss konar fötlun sem sætir hindrunum í daglegu lífi þegar ekkert stríð er í gangi sætir enn frekari hindrunum þegar til þess kemur að þurfa að rjúka burtu í skyndi. Fatlað fólk á erfiðara með að flýja. Það gæti þurft að reiða sig á hjálpartæki og aðstoð og aðstæður á flótta eru mjög erfiðar eins og við vitum. Ferðalagið er langt, það getur verið vont veður og það getur verið flókið að komast á salerni og í skjól og annað slíkt.

aukna orku. Það eru landshlutarnir og íbúarnir um allt land sem kalla á það að fá orkuna til sín til þess að byggðirnar geti þróast.

Innrásin í Úkraínu mun hafa margar víðtækar og vondar afleiðingar í för með sér, einnig hér á landi þó að þær afleiðingar verði auðvitað hjóm eitt miðað við hvað fólkið í Úkraínu er að ganga í gegnum. Við þurfum að sjálfsögðu að taka þátt í því að gera það sem þarf þá er ábyrgðarhluti okkar allra hér að vera vakandi fyrir stöðunni og grípa til allra þeirra aðgerða sem í boði eru. Innflutt verðbólga hér á landi mun til að mynda aukast enn meira og kynda frekar undir Forsagan er m.a. sú að til að bregðast við heimsfaraldri kórónuveirunnar lækkuðu margir seðlabankar vexti og samhliða juku ríkissjóðir útgjöld og drógu úr skattheimtu til að styðja við fjárhag heimila og fyrirtækja í efnahagskreppu. En efnahagsbatinn var bæði skjótari og kraftmeiri en gert var ráð fyrir, sem leiddi til aukinnar innlendrar eftirspurnar, sem birtist ekki síst á húsnæðismarkaði hérlendis og annars staðar. staðar. Það skýtur því skökku við að hér í þessum sal hefur verið kallað eftir sértækum aðgerðum fyrir heimili í þessari stöðu sem eru kallaðar framboðshvetjandi, en eru, að mér sýnist, miklu frekar eftirspurnarhvetjandi og myndu ýta enn frekar undir þenslu á fasteignamarkaði og kynda undir verðbólgubálið, nú þegar við stöndum þvert á móti frammi fyrir þeirri áskorun að draga úr þenslu í hagkerfinu. Seðlabanki Íslands hefur m.a. það markmið að stuðla að stöðugri og lágri verðbólgu. Aðgerðir Seðlabankans mega sín vissulega lítils gegn verðbólgu sem stafar af verðhækkunum erlendis. þó að Ísland verði ekki fyrir jafn beinum efnahagsáhrifum af stríðinu, t.d. vegna þess að við þurfum ekki að horfa upp á stóraukinn kostnað við húshitun eins og mörg önnur ríki, munu hér verða afleiðingar þess.

Við erum með dásamlegar flugbjörgunarsveitir út um allt land, fólk sem er í sjálfboðavinnu, og við erum með landhelgisgæslu sem er með

Virðulegi forseti. Breyttar aðstæður kalla á þéttari samvinnu innan NATO og ESB. Ísland er þar engin undantekning. Við í Viðreisn höfum lagt fram þingsályktunartillögu um aukið samstarf í öryggis-, utanríkis- og varnarmálum. Þetta er mál sem við verðum að fylgja eftir. Við verðum í fyrsta lagi að koma með áætlun um aukna þátttöku Íslands í borgaralegum störfum vegna sameiginlegra verkefna NATO. Nú þegar hafa bandalagsríki okkar stóraukið framlög sín til varnarmála og þá er rétt að Ísland leggi sitt af mörkum með okkar hætti. Við þurfum líka að tryggja að varnarsamningur við Bandaríkin taki með ótvíræðum hætti til netárása og tryggi órofið samband okkar Íslendinga við umheiminn á ófriðartímum, svo sem á sviði flutninga, orkuöryggis og fjarskipta. Við þurfum hér belti og axlabönd. Það er óljóst hversu vel varin við erum á þessu sviði eins og ítrekað hefur verið bent á. Við þurfum að meta hagsmuni okkar algerlega fordómalaust, hvort rétt sé að tryggja hér viðvarandi veru varnarliðs. Það gengur ekki að mínu mati að forsætisráðherra Íslands slái slíka valkosti sjálfkrafa út af borðinu, ekki síst þegar hættan er svona vaxandi víða um heim. Og ég spyr sjálfa mig: Eru svona yfirlýsingar til heimabrúks, til nota innan raða VG, eða hefur raunverulegt hagsmunamat átt sér stað þegar kemur að þessum þætti?

sem er með því mesta á síðari árum. Bein andstaða við ESB hefur snarminnkað um rétt rúmlega 13%. Hér eru að verða miklar breytingar. Staðreyndin er sú að samvinna um öryggis- og varnarmál og viðskiptasamstarf tengjast órjúfanlegum böndum. Þetta eru tvær hliðar á sama peningi. Þar sem ríkir samvinna

Verðbólgan mælist nú 6,2% á ársgrundvelli og hefur ekki verið meiri í tæpan áratug og hækkar ört. Ríkisstjórnin hafði litlar áhyggjur af verðbólgunni en það hlýtur að vera að breytast því að nú dynja yfir hækkanir á nauðsynjavörum. Á hverjum bitnar það helst? Jú, þeim verst settu sem eru fastir í fátæktargildru almannatryggingakerfisins í boði þessarar og fyrri ríkisstjórna. Hækkun verðbólgu kemur verst niður á láglaunafólki,

Að framfærsluþörf fólks í almannatryggingakerfinu sé almennt jafn mikil og framfærsluþörf vinnandi fólks er ekki rétt. Í því sambandi er rétt að benda á að fólk sem reiðir sig á hið ömurlega bútasaumaða almannatryggingakerfi ber almennt meiri kostnað vegna heilbrigðisþjónustu, lyfja og annarrar þjónustu en aðrir hópar í samfélaginu.

Við sem erum ný á þingi sitjum oft hérna inni í þingsal fram eftir eftirmiðdegi og stundum kvöldi. Það er nefnilega svo gaman að þegar maður er hér í fámennum hópi þá fær maður oft eina bestu innsýnina í hjarta og huga þeirra sem sitja á Alþingi. Það er á þessum tíma dags sem svokölluð þingmannamál eru borin frumvörp og þingsályktunartillögur sem þingmenn flytja, annaðhvort einir eða í samstarfi við fólk úr eigin flokki eða jafnvel úr öllum flokkum. Þarna koma oft fram frumvörp sem taka á því ójafnræði og þeirri vitleysu sem fyrirfinnst í kerfinu eða eru ábendingar um hvað kerfið er árum eða áratugum á eftir þróuninni í samfélaginu. Það sorglega er hins vegar að alveg sama hversu góðar ábendingarnar eru þá eiga þessi mál sjaldnast neitt líf í þinginu. Flutningsmenn fá að flytja þau og kannski eru einhverjir hérna á þingvaktinni seint að kvöldi sem eru til í að taka undir þau, nú eða mótmæla kannski harðlega, en vaninn er að þessi mál endi í fastanefndum þingsins þar sem þau deyja drottni sínum. Eini möguleiki þeirra á að lifna við er að sá þingflokkur sem viðkomandi er í ákveði að semja um að þau mál séu hluti af þeim hrossakaupum sem flokkarnir gera um hvaða mál verði tekin fyrir áður en þinginu lýkur, en það er oftast eitt til

Á sama tíma og hæstv. dómsmálaráðherra tekur á móti úkraínsku flóttafólki laumar hann í samráðsgáttina frumvarpi um að efla svokallaðar forvirkar rannsóknarheimildir lögreglunnar. Lögreglan á að fá auknar heimildir til að njósna um fólk og nálgast gögnin þeirra ef lögreglan telur mögulegt að þetta fólk geti hugsanlega orðið glæpamenn í framtíðinni. Ráðherrann rökstyður þessar breytingar sínar með vísan til þess hvernig málum er háttað í Noregi og Danmörku. Mér hefði þótt við hæfi að hann myndi líka leggja til að auka eftirlit með störfum lögreglunnar í samræmi við það sem tíðkast í Noregi og Danmörku. Ef lögreglan vill sinna öflugra eftirliti þarf hún sjálf að mæta öflugra eftirliti. Á Íslandi erum við með nefnd sem fær ekki einu sinni upplýsingar um eftirlit lögreglu með almennum borgurum nema lögreglan upplýsi um það sjálf. Þegar nefndin kallar eftir gögnum frá lögreglu er hún treg til að afhenda þau, eins og formaður nefndarinnar lýsti í fjölmiðlum í fyrra. Ég er sannfærð um að aukið eftirlit með lögreglu yrði henni til hagsbóta, t.d. myndi aukið aðgengi fjölmiðla að upptökum úr búkmyndavélum lögreglu taka af allan vafa um starf hennar, sem er einmitt einn megintilgangur myndavélanna að sögn yfirlögregluþjóns. Núverandi aðstoðarmaður dómsmálaráðherra hefur jafnframt sagt að myndavélarnar séu gríðarleg réttarbót fyrir lögreglumenn því að með upptökunum losni þeir undan tilhæfulausum ásökunum um misbeitingu valds. Ef lögreglumenn hafa ekkert að fela þá þurfa þeir ekkert að óttast aukið eftirlit, er það nokkuð? Í staðinn fyrir að efla forvirkar rannsóknarheimildir til að stöðva glæpi, væri ekki eðlilegra að byggja hér upp félagslegt stuðningsnet og kerfi sem kemur í veg fyrir að fólk leiðist út í glæpi til að byrja með? Það er alvöru forvirk aðgerð sem virkar. Við ættum bara að byrja þar.

Í vikunni fengum við á fund til okkar Hermund Sigmundsson, sem er prófessor og hefur verið óþreytandi í að tala um íslenskt menntakerfi og þau gígantísku tækifæri sem við eigum þar til úrbóta. Áskoranir í íslensku menntakerfi eru kannski ekki síst til komnar vegna þess að það er ekki með öllu ljóst hvort við nýtum réttar forsendur þegar við mælum þær breytur sem skipta máli í íslensku menntakerfi og þær breytur sem við viljum ná Ég er hér sérstaklega að vísa í læsi íslenskra ungmenna og læsi íslenskra drengja. Sem móðir þriggja barna hef ég iðulega pirrað mig á því að verið sé að mæla lestrarhraða barnanna minna. minna. Ég velti fyrir mér, þegar verið er að ræða slíka grunnfærni eins og lestur, hvort það er hraðinn eða skilningurinn sem skiptir máli. Í mínum huga er það engin spurning, auðvitað er það skilningurinn en ekki hraðinn.

Hermundur var einn af fyrirlesurunum, en þeir voru líka fleiri, bæði erlendir og innlendir, og virkilega áhugaverðar niðurstöður sem komu þar fram. Mig langar að fagna sérstaklega þessu framtaki Rannsóknarsetursins, en það er samstarf Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Þetta rannsóknarsetur hefur sett af stað mjög áhugavert verkefni sem er verið að nýta núna í Vestmannaeyjum. Þó að verkefnið hafi bara staðið í örfáa mánuði er ótrúlegt að sjá þann mikla árangur sem þeir geta raunverulega mælt nú þegar. Virðulegur forseti. Við í allsherjar- og menntamálanefnd munum fylgja þessu máli eftir. Það er nauðsynlegt að bæta lestrarkunnáttu íslenskra barna og til þess að gera það þá hljótum við að vilja styðjast við nýjustu og bestu vísindin í þeim efnum.

sem er orðið ótrúlega rótgróið í okkar samfélagi og mikilvæg stoð atvinnulífsins. Ég er ekki komin hingað til að tala um áhrifin á náttúruna, ég er ekki hingað komin til að tala um erlent eignarhald. Það er margt sem við þurfum að skoða en það sem brennur á mér núna er lýðræði.

minni heimasveit eða bara á Austurlandi er mikið og öflugt laxeldi þar sem ég hef sjálf, sem fyrrverandi formaður heimastjórnar á Djúpavogi, gert mitt til að greiða götu uppbyggingar þessarar atvinnugreinar. En það sem á eiga sér stað nú á Seyðisfirði, þar sem íbúalýðræði er fótum troðið í boði meiri hluta sveitarfélagsins, einkafélaga og erlendra fjárfesta, er svo stórkostlega galið að ég verð að vekja á því athygli hér, bæði fyrir þing og þjóð. Það fer gegn allri þeirri stefnu og vinnu sem í áratugi hefur verið á Seyðisfirði í uppbyggingu menntunar, menningar og ferðaþjónustu. Rúmlega helmingur íbúanna, hefur sagt sig vera algerlega andsnúinn þessari uppbyggingu. Hvernig getur það átt sér stað að svona gróflega sé brotið á íbúum og orð þeirra heyrist ekki? Það verður að stíga inn og standa með fólkinu sem hefur liðið nóg eftir skriðuföllin á Seyðisfirði. Herra forseti. Það er nú ekki algengt að öryrkjar eigi digra varasjóði og þeir sem eiga einhvern séreignarsparnað veigra sér yfirleitt við að taka hann út, enda skerðir hann sérstöku framfærsluuppbótina hjá Tryggingastofnun ríkisins um 65%,

kr. Þegar heimsfaraldurinn skall á var opnað fyrir þann möguleika með sérstöku bráðabirgðaákvæði að fólk yngra en 60 ára gæti tekið út séreignarsparnað. Þetta átti ekki að hafa nein áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun samkvæmt ákvæðinu. Það var alveg á hreinu. Á þessum forsendum tóku mörg hundruð öryrkjar út séreignarsparnað í góðri trú. Fólk gerði þetta af ýmsum ástæðum. Ég talaði t.d. við konu sem hefur neitað sér um tannlæknisþjónustu í mörg ár, nauðsynlegar tannviðgerðir, en gat loksins greitt fyrir þær með því að taka út séreignarsparnaðinn sinn, eftir að stjórnvöld höfðu í raun hvatt fólk til að gera það í Covid. Hvað gerðist svo? Jú, þessar greiðslur frá Tryggingastofnun, sérstaka framfærsluuppbótin, voru samt skertar. Þetta var bjarnargreiði. 300 öryrkjar lentu í þessu í fyrra. Mörgum þeirra hefur verið neitað um leiðréttingu á þeim forsendum að vörsluaðilar sparnaðarins hafi ekki skráð úttektina í réttan reit í skattframtalið og við því sé bara ekkert að gera. Svo vísa stofnanir hver á aðra. Tölvan segir nei. Ég hef lagt fram ítarlega fyrirspurn, bæði til félagsmálaráðherra og fjármálaráðherra, um þetta mál, krafið þá skýringa á því hvort, hvernig og hvenær verði leyst úr þessu. Afstaða okkar í Samfylkingunni er skýr. Íslenska ríkið á að skila þessum peningum. Herra forseti. Miklar hækkanir á nauðsynjavörum kalla á viðbrögð stjórnvalda. Til að mynda eru olía og bensín bensín komið í hæstu hæðir. Þar er gjaldtaka ríkisins hátt í 60%, nærri 60% af verðinu. Það má segja að ríkið græði að miklu leyti á verðhækkunum á heimsmörkuðum. Það er því tilefni til að ráðast í endurskoðun á gjaldtöku á eldsneyti, þó ekki væri nema tímabundið, til að draga úr þeim áhrifum sem ella verða á lífskjör almennings í landinu. Skattar eins og þessir virka að miklu leyti eins og nefskattur. Það þurfa jú allir að komast leiðar sinnar og flestir gera það á sínum bíl eða með strætisvagni, sem notar líka eldsneyti, svoleiðis að ríkið þarf að grípa inn í þar sem það getur komið að gagni við þetta alvarlega ástand sem blasir nú við. Það sama á við á húsnæðismarkaði, fasteignamarkaði, þar sem er í raun ófremdarástand, ástand sem kallar á inngrip ríkisins í formi m.a. lægri gjaldtöku af framkvæmdum til að lækka byggingarkostnað húsnæðis. Svo bætist auðvitað við sá mikli lóðaskortur sem hefur sett verulegt strik í reikninginn, sérstaklega hérna í Reykjavík. Ég heyri að þingmenn stjórnarliðsins eru nú hver á eftir öðrum að átta sig á að það þurfi aukna orkuframleiðslu hér samhliða áformum um kolefnishlutleysi,

Virðulegi forseti. Ég lít svo á að uppbygging fjarheilbrigðisþjónustu á næstu árum og áratugum verði eitt af stóru framfaramálum okkar tíma þegar litið er til byggðajafnréttis og framtíðar byggðar út um allt land. Í dag er aðgengi fólks af landsbyggðinni að sérfræðiþjónustu skert þegar það er borið saman við höfuðborgarsvæðið. Ekki skert í því tilliti að þjónustan standi þeim ekki til boða heldur skert vegna fjarlægðar frá þeim stofnunum sem stærstan hluta sérfræðiþjónustu veita. Og það er einmitt megininntakið í þessari umræðu hér í dag. Eins og nafnið gefur til kynna er fjarheilbrigðisþjónusta fjarskiptalausn sem nýtt er til þess að veita þjónustu án þess að sjúklingar og heilbrigðisstarfsmenn séu á sömu heilbrigðisstofnun eða í sama herbergi og opnar þannig á ótal tækifæri sem ekki eru til staðar í hinu hefðbundna fyrirkomulagi. Þetta þýðir að sækja má þjónustu sem ekki er veitt utan höfuðborgarsvæðisins á heilsugæslum og sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum og jafnvel heimilum fólks gerist þess þörf hvar sem er á landinu. Tæknilausnum í fjarheilbrigðisþjónustu í heimahúsum hefur vaxið fiskur um hrygg og með þeim má veita fjölbreyttari heilbrigðisþjónustu, eins og ég sagði áðan, inni á heimilum fólks. Þannig geta samskiptin við lækna, hjúkrunarfræðinga og jafnvel ljósmóður átt sér stað í stofunni heima með tilheyrandi þægindum fyrir skjólstæðinga þjónustunnar. er þó að minnast á það að stundum getur fólk þurft að hitta sérfræðilækna í fyrsta sinn í raunheimum en fengið eftirfylgni í framhaldinu. Með því að innleiða í meira mæli fjarheilbrigðislausnir úti um allt land sparast tími og peningar sem annars hefðu farið í langferðir landshorna á milli. Ég tel að þetta greiðara

Í því samhengi er mikilvægt að við skoðum vel hvernig breyta þarf núverandi greiðslulíkani og skiptingu kostnaðar milli stofnana en fé til heilbrigðisstofnana er misjafnt eftir umfangi eins og gefur að skilja. Þá þarf sömuleiðis að kanna hvaða búnað þurfi til verksins, þjálfa starfsfólk, auka endurmenntun með tilliti til fjarheilbrigðislausna og móta verkferla. Síðustu ár hafa kennt okkur mikið um ágæti nýrra fjarskiptalausna og það sem hljómaði fyrir faraldurinn eins og framtíðarmúsík hefur hitt hressilega á okkur í dag, ekki síst í gegnum Covid-faraldurinn. Nokkuð hefur borið á því að sjálfstætt starfandi sálfræðingar hafa boðið upp á viðtöl í gegnum netið sem hefur reynst vel og það er jákvæð þróun. Ég er þeirrar skoðunar að við ættum að líta til fjargeðheilbrigðisþjónustu sem ákveðins forgangsverkefnis á þessari vegferð. Við þekkjum það að hvers konar sálgæsla þykir viðkvæm þeim sem hana sækir og þó að það sé sannarlega einstaklingsbundið og vitundarvakning hafi átt sér stað í þeim efnum má færa rök fyrir því að það sé einmitt sú þjónusta sem ákjósanlegast er að veita í fjarþjónustu, bæði vegna þess sem ég nefni hérna en fyrst og fremst vegna þess að þrek þeirra sem glíma við erfiðan tilfinningavanda er oft svo lítið að viðkomandi kemst vart á fætur. Erlendis hafa fjarheilbrigðislausnir vegna innkirtlalækninga, offitu, sykursýki, beinþynningar, háþrýstings og fleiri sjúkdóma sem krefjast langtímaeftirlits gefið góða raun. Auðveldara aðgengi að slíku eftirliti fækkar alvarlegum tilvikum og afleiðingum margra þessara sjúkdóma. Hvoru tveggja, innkirtlalækningar og geðheilbrigði, eru stór heilsufarsvandamál í nútímanum og eins og við manninn mælt að nýta þessar framtíðarlausnir hér og nú. áður halda því til haga að fjarheilbrigðisþjónusta kemur aldrei í stað þess að halda úti grunnmönnun í heilbrigðisþjónustu í hinum dreifðu byggðum en hún er sannarlega kærkomin viðbót við það sem kallar á margs konar óþægindi fyrir þann sem þarf á slíkri þjónustu að halda, ferðalög, frí úr vinnu og annað slíkt.

Hver er staða stefnumótunar og innleiðingar fjarheilbrigðisþjónustu á landsvísu? Sér ráðherra tækifæri í því fyrir heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni að efla fjarheilbrigðisþjónustu? Hvernig á að standa að sí- og endurmenntun starfsfólks í heilbrigðisþjónustunni til að efla fagþekkingu á sviði fjarheilbrigðisþjónustu? Hvaða skref á að stíga varðandi stefnumörkun í málaflokknum með tilliti til sprotaverkefna og annarrar nýsköpunar tengdri fjarheilbrigðisþjónustu?

Við þurfum líka að styðja dálítið vel við það fólk sem er að leggja sitt af mörkum til að búa til nýjar leiðir og lausnir, hvort heldur er í tengslum við augnlækningar eða sálgæslu eða hvað annað sem það heitir. Fólk er komið af stað með hugmyndir, sprotaverkefnin eru farin í gang en það vantar að klára þau með einhvers konar

er auðvitað mjög víðtækt mál og hluti af því að mæta þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í heilbrigðiskerfinu á komandi árum um að veita góða þjónustu og ekki síst að vinna saman við mönnunarvanda sem blasir við okkur og breytta aldurssamsetningu og þjónusta íbúa þessa lands. Þetta eru allt

okkur afar mikilvægt að ýta undir alla nýsköpun og þróun á þessum vettvangi. Við höfum valið það svona út frá stefnumótuninni að horfa til fjarheilbrigðisþjónustu fyrir alla landsmenn og er unnið að því að innleiða tækni og móta verklag og leiðbeiningar í kringum fjarheilbrigðisþjónustu í þeim tilgangi að tryggja öryggi og gæði gagnvart bæði sjúklingum og starfsmönnum og þeim gögnum sem unnið er með. En það eru enn veggir, vil ég segja, á milli opinberrar þjónustu og þeirrar nýsköpunar sem á sér stað víða. Það er eitthvað sem við þurfum að horfa til og vinna með stofnunum og nýsköpunarsamfélaginu. Í alþjóðlegum samanburði erum við vel tækjum búin og nettenging er víðast hvar góð. Það er búið að gera átak í þeim málum sem gerir það að verkum að við eigum að geta greitt fyrir aðgengi að fjarheilbrigðisþjónustu í gegnum snjalltæki og tölvur. En vissulega, eins og hv. þingmaður kom inn á í framsögu sinni, er getan til að tileinka sér tækni mismunandi á milli hópa og við þurfum að vinna í því.

í upphafi sneri að aðgenginu. Í öðru lagi spyr hv. þingmaður um stöðu stefnumótunar og innleiðingar fjarheilbrigðisþjónustu. Í stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar er áhersla lögð á innleiðingu stafrænna lausna í heilbrigðiskerfinu að nýta tækni til að auka gæði þjónustunnar og hagkvæmni. Þá vísa ég til heilbrigðisstefnu þar sem kemur fram að áformað er að bæta aðgengi að þjónustu með fjarheilbrigðisþjónustu m.a. þannig að við virkjum notendur heilbrigðisþjónustu á þann hátt að þeir hagnýti sér tækni á sviði fjarheilbrigðisþjónustu og notkun ýmissa snjallforrita í því sambandi.

ásamt stjórnvöldum á þeirra ábyrgð að útfæra hvar og hvernig fjarheilbrigðisþjónustan nýtist best. Það hafa verið afmörkuð tilraunaverkefni í gangi og hv. þingmaður kom inn á þær greinar þar sem flest tilraunaverkefni eða þróunarverkefni hafa verið og henta mjög vel, hvar og hvernig er best að haga framkvæmd. Það er líka mikilvægt að draga fram

sem hangir saman við þær áskoranir sem við þurfum að horfa til í heilbrigðisþjónustunni. Það hafa markviss skref verið stigin til að greiða fyrir þessari þróun hvað varðar lagaumgjörð og innleiðingu á nýrri tækni en þetta er að gerast mjög hratt. Covid tefur hraðað mjög mörgu. Ég get nefnt dæmi til að mynda í

Herra forseti. Með fjarheilbrigðisþjónustu má segja að heilbrigðisþjónustan sé færð nær sjúklingnum. Fjarheilbrigðisþjónusta er ört vaxandi hluti almennrar heilbrigðisþjónustu hér á landi sem og í öðrum löndum þar sem upplýsinga- og fjarskiptatækni er notuð til að veita þjónustu án þess að sjúklingur og heilbrigðisstarfsmaður séu á sama stað. Tækifærin sem fólgin eru í fjarheilbrigðisþjónustu eru mörg og geta sparað heilbrigðiskerfinu og sjúklingum kostnað og tíma ásamt því að minnka álag á heilbrigðisstofnunum, þ.e. ef heilbrigðisþjónustunni er ekki bætt ofan á önnur verkefni sem heilbrigðisstarfsmenn eru að sinna og þau eru sannarlega næg fyrir. Margvísleg tækifæri felast í að þróa fjarheilbrigðistækni á landsbyggðinni. Henni getur fylgt bætt og fjölbreytt þjónusta við landshlutana, aukið aðgengi og bættur viðbragðstími, en líkt og þegar um hefðbundna heilbrigðisþjónustu er að ræða verður að tryggja að almenningur eigi kost á öruggri fjarheilbrigðisþjónustu og að samskipti einstaklings og heilbrigðisstarfsmanna séu örugg. Fyllsta öryggis þarf að gæta við skráningu, meðferð og vistun gagna og viðkvæmra persónuupplýsinga. Læknar og aðrir fagmenn sem stunda fjarheilbrigðisþjónustu verða að tryggja umhverfi sitt meðan meðferð fer fram þannig að friðhelgi sjúklings sé tryggð og enginn óviðkomandi geti fylgst með eða truflað meðferð á meðan hún stendur yfir. Að ýmsu er að gæta líkt og við alla heilbrigðisþjónustu en nýsköpun og tækniþróun á sviði fjarheilbrigðisþjónustu mun sannarlega verða til mikilla bóta fyrir fólk sem býr út um landið

Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir